pozdravljeni, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 21. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje in o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj! Prehajamo na določitev dnevnega reda 21. seje Državnega zbora,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 obveščam pa vas, da je poslanec Jože Tanko, predlagatelj Predloga zakona o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu, prva obravnava 12. junija 2024, navedeni predlog zakona na podlagi prvega odstavka 118. člena Poslovnika umaknil iz zakonodajnega postopka. S tem je bil zakonodajni postopek o predlogu zakona končan, zato je postala 9. točka dnevnega reda 21. seje Državnega zbora brezpredmetna. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ga je prejel s sklicem, vendar brez 9. točke dnevnega reda. Prehajamo na odločanje in prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav, in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

Deluje zdaj? Bo v redu? Okej. Prosim, da res takoj na začetku opozorite kar na glas, da takoj potem prekinem glasovanje. Če se zgodi, lepo prosim, res kar takoj na glas povejte. povejte. Dnevni red 21. seje Državnega zbora je določen. Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. V zvezi s to točko sem ...

eden več, ampak za statistiko pa vendarle. Pravi, zdaj pa ne bom napisana, da sem glasovala o dnevnem redu. Tako da prosim, da se ponovi. Kartica ni delovala, je povedala, preden se je končalo glasovanje. Hvala.

V redu, potem bomo ponovili glasovanje. Ponavljamo glasovanje glede dnevnega reda, torej dnevni red brez 9. točke, kot sem prej povedala. Glasujemo.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

pri tem se osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti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 Ne stokati, kolegi poslanci. Imam postopkovni predlog na 249. člen Poslovnika, ki govori o roku za odgovore na pisna poslanska vprašanja

Do danes ni odgovora, niti ja ali ne, nič. Zato, predsednica Državnega zbora, dajte na podlagi 249. člena opozoriti Vlado, da eno leto ne odgovori na poslansko pobudo ne na vprašanje. Potem vsaj povejte, ne bomo odgovarjali več, roki ne veljajo, kot očitno zdaj več ne velja v Republiki Sloveniji, in ne bomo odgovarjali. Na moje poslansko vprašanje v zvezi z nakazili odškodnin v avgustovskih poplavah, rok za odgovor je bil 9. november 2023, še zdaj ni odgovora s strani Vlade. je neodgovorjenih poslanskih vprašanj, od tega so štiri s strani koalicije neodgovorjena, vse ostalo je s strani opozicije. Vlada ne odgovarja, ne reagira v roku, ki je po poslovniku določen. Enako velja za poslanske pobude, štiri poslanske pobude, ena že več kot leto dni čaka v Kabinetu predsednika vlade. Predsednica Državnega zbora, glede na to, da ste varuhinja Poslovnika – sicer pod vprašajem, ampak vendarle – prosim vlado opozorite na 249. člen, naj odgovarja v 30 dneh ali pa naj dajo obrazložitev, zakaj tega odgovora ni. Da leto dni čakaš,

veljajo seveda tudi v primeru, ko je treba odgovoriti na poslansko vprašanje oziroma pobudo. Spoštovana vlada, ministrice in ministri, ki tukaj sedite, predsednik Vlade, jaz vas vljudno prosim, da se tega držite, oziroma če ne morete, da sporočite, zakaj ne morete odgovoriti. Mislim, da je to izraz spoštovanja do Državnega zbora, in bi vas res na tem mestu, upam, da zadnjič, opozorila, da se poskušajte čim bolj držati teh rokov, to se pravi 30-dnevnega roka, ki je sicer kratek, se zavedam, ob velikem številu poslanskih pobud in vprašanj, ki jih prejmete. Bi vas pa prosila, da sporočite, če ne boste mogli odgovoriti v tem roku in kdaj boste lahko odgovorili. Toliko

Dovolite mi samo, da odgovorim. Jaz vsa poslanska vprašanja pogledam, sem tudi že bila večkrat na tnalu, ko sem kakšnega zavrnila, tako da če je šlo poslansko vprašanje naprej, je bilo poslansko vprašanje oziroma pobuda. Tukaj vseeno moram povedati, da se zlorabe preprečujejo oziroma ne gre za to, da je zlorabljeno, gre za to, da včasih ni poslansko vprašanje. Ampak da se ne bi tukaj preveč zadrževali – vam bom dala takoj besedo, kolegica Godec – vljudno prosim spoštovano vlado, da pogleda, kje so se zataknila ta vprašanja, in nanje nemudoma odgovori. Izvolite, kolegica Godec. JELKA GODEC (PS SDS): Moje postopkovno se še vedno nanaša na poslovnik, dočim od gospe Lene Grgurevič ni bilo postopkovno vprašanje. Bilo je spet natolcevanje, da gre za zlorabo, jaz moram pa tu odgovoriti, predsednica. 27 poslanskih vprašanj na temo covida je bilo mojih vprašanj, ampak ne na temo covida, ampak zakona, v katerem je besedica covid. In če ne znate brati poslanskih vprašanj, potem ne govorite takšnih zadev. Kar se tiče 30 zakonov, ki smo jih vložili na začetku mandata. Kakšna zloraba je to? Vsak poslanec, vsaka poslanska skupina, vlada, kdorkoli ima možnost vlagati zakone. Od tega ste jih 10 potrdili. 10 ste jih potrdili, torej ste zlorabljali poslovnik. Tako da, predsednica, še enkrat, no, takšna postopkovna niso. To gre spet za neko natolcevanje in zlorabe poslovnika, kar se danes zelo veliko, ta besedica, uporablja, ne pove pa se zakaj, kakšna zloraba je. Tako kot ste dejali, vi poslanska vprašanja pregledujete in v bistvu zavračate opozicijska vprašanja, da gredo naprej. Več kot osem opozicijskih vprašanj je ostalo na vaši mizi. Kdo torej zlorablja zdaj funkcijo? Tako da jaz bi prosila, da sicer – hvala še enkrat, jaz sem opozorila na to in bom od zdaj naprej na vsaki redni seji pred začetkom ponovila ta postopkovni predlog in tako dolgo opozarjala, dokler s strani Vlade ne bomo začeli dobivati v rokih ali z obrazložitvijo, tako kot ste dejali, da se ne da odgovoriti, ker so neki objektivni razlogi. Ampak da eno leto, več kot eno leto čaka Anja Bah Žibert na odgovor, je sramota za Vlado in nespoštovanje Državnega zbora in poslancev, ki postavljajo poslanska vprašanja z namenom, da dobijo odgovore, ne zato da imajo tam številko, koliko vprašanj so postavili. Hvala. Hvala lepa. Moram vseeno pojasniti, da tisto, kar je bilo zavrnjeno z moje strani, je bilo zavrnjeno zato, ker ni šlo za poslansko vprašanje. Ker poslansko vprašanje vseeno mora določene določene pogoje pa le izpolnjevati. Jaz se seveda lahko zavedam tega, da sem zaradi tega obtožena kakšne arbitrarnosti, ampak poskušam pa delovati skladno s poslovnikom in tudi, da se pravice, ki jih imate poslanke in poslanci po poslovniku, uporabljajo skladno z namenom in pošteno. Predvsem to – pošteno. To je nekaj, na kar moramo paziti vedno. Ker morda je kdo to izgubil in je prav, da to spet najde. Torej poštenost. Dobro, prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj … O, kolega Tanko, izvolite, postopkovno. JOŽE TANKO (PS Prej ste dejali, da pregledate vsa poslanska vprašanja in pač podpišete, da gredo potem naprej, ali Vladi ali pa resorjem. Zanima me, če tudi obratno naredite, da pregledate vse tisto, kar pride nazaj z Vlade in potem distribuirate poslancem. Ker naloga predsednika Državnega zbora je tudi to, to, kajti v skladu z 19. členom Poslovnika, četrto alinejo prvega odstavka, ste dolžni skrbeti za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s tem poslovnikom določenih razmerij z Državnim svetom, s predsednikom republike, z Vlado in drugimi državnimi organi, in tudi skrbeti za izvajanje tega poslovnika. 249. člen je sestavni del tega poslovnika in očitno, ker na nobeni seji, dokler vas kdo ne spomni, ne ukrepate, ne opozarjate vlade, da krši poslovnik. Zanima me, kolikokrat ste ali pa kdaj ste nazadnje v tem mandatu pisno obvestili Vlado o neizpolnjevanju njenih obveznosti do Državnega zbora. Predsednik Vlade bi se lahko delu bolj posvetil vsaj takrat, ko mu te obstranske dejavnosti, ki jih izvaja, dopuščajo, in bi poskrbel, da bi v tem času tudi prišli ti ti odgovori pravočasno v roke poslancem. Nedostojno je, da se to čaka in da nihče od tistih, ki vodite Državni zbor, predvsem predsednica Državnega zbora, ne stori ničesar, da bi se določbe poslovnika dosledno izvajalo. Celo več, prisotne so tudi kršitve, ki jih vodstvo Državnega zbora izvaja pri določenih zadevah, in zelo arbitrarno odloča, kdaj se kakšni roki upoštevajo in kdaj se ne. Tudi v tem primeru je tako. Če predsednica Državnega zbora ne odreagira, pomeni, da se s tem, kar se je zgodilo, strinja.

pisno. Veste, jaz nimam nekega orodja, s katerim bi lahko prisiljevala, kot sem večkrat rekla, poslovnik nima določb, ki bi določale sankcije v primeru, da se kakšna stvar ne spoštuje. Tako kot seveda nimam orodja, da bi vas morda prisilila kdaj h kakšni drugačni razpravi, kot jo imate, ali kaj podobnega. Ne bom si pa dovolila, da me boste obtoževali kar naprej neke arbitrarnosti. Bom pa skrbela vedno za ugled Državnega zbora, tudi s tem, da opozarjam Vlado dostojno, in pa s tem, kako se pogovarjamo tukaj v Državnem zboru in na kakšen način delujemo in tudi, da se pravice, kot sem rekla, upoštevajo vedno skladno z namenom, pošteno in transparentno. Dobro. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja mu bodo postavili mag. Janez Žakelj, Jelka Godec, Iva Dimic in Damijan Zrim. Najprej dajem besedo mag. Janezu Žaklju. Imate besedo, da postavite poslansko vprašanje predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade, ministrice, ministri, gospod premier! Kot veste, državljanke in državljani plačujemo davke in imamo zato v urejeni državi tudi pravico, da smo deležni storitev, ki potem pod to spadajo. To je temelj vsake urejene države. Med te storitve zagotovo sodijo zdravstvene storitve, pa šolstvo, storitve na upravnih enotah, tudi zagotavljanje varnosti. O zdravstvu tokrat ne bi. Poleg najdaljše stavke v zgodovini Slovenije je jasno eno – iz dneva v dan, iz meseca v mesec se vrste daljšajo in dostopnost do zdravstva se poslabšuje. O šolstvu bo govorila kolegica Dimičeva, jaz bi se pa dotaknil stanja na upravnih enotah, ki je katastrofalno, res zaskrbljujoče. Da ponazorim. Slovenke in Slovenci čakamo pred upravnimi enotami. Iz lastnih izkušenj v zadnjem mesecu lahko povem, pred osmo uro zjutraj 60 ljudi v vrsti pred Upravno enoto Škofja Loka. Na Vrhniki prejšnji teden ob osmi uri 15-metrska vrsta. Ljudje jemljejo več dni dopusta, da uredijo enostavno upravno zadevo. Kdo je kriv, se sprašujemo. Upravni delavci, ki za minimalno plačo poslušajo gnev državljanov, ali neučinkovita vlada, ki iz dneva v dan zaostruje in komplicira postopke? Kaj se je storilo? Delavec na Upravni enoti Ljubljana pravi: »Zadeva se v enem letu ni premaknila z mrtve točke.« Minister pa aktivno reševanje problema opravlja tako, da odstavlja direktorico. Sprašujem: primer arogance oblasti ali socialnega dialoga? Odstavitev takoj po izpeljanih evropskih volitvah. To se pravi, jaz nisem arbiter

Ali res menite, da je glavna krivda za nevzdržno situacijo na upravnih enotah na strani zaposlenih, večinoma preslabo plačanih upravnih delavcih? Če ne, kdaj boste prešli od obljub k dejanjem? Kdaj boste končali krovna pogajanja, kar je bilo obljubljeno že zdavnaj? Kdaj se bo položaj normaliziral?

Hvala lepa, predsednica. Poslanke in poslanci! Vprašanje plač v javnem sektorju je nekaj, kar seveda ne nastane čez noč in se enostavno tako tudi ne more rešiti. Nazadnje so pogajanja, ki so bila celovita, potekala šest let in se zaključila leta 2008. Po tem datumu se nobena vlada iz nobenega razloga ni lotila tega področja celovito. Mi smo se lotili celovito, preprosto zaradi tega, ker se je v časih prejšnjih vlad nakopičilo preveč nesorazmerij zaradi parcialnih ukrepov, da bi bil sistem sploh še vzdržen. Jaz se dobro spomnim predvolilnih soočenj na to temo in takrat so vsi, ki so bili kadarkoli v vladi, govorili o tem, da je javni sistem razpadel. Mi ga poskušamo spraviti spet skupaj. Ena sama pot je do tega, in ta pot je, da se ta sistem naslovi naenkrat, celovito za vse. O tem lahko govorimo v primeru stavke Fidesa, o tem lahko v primeru stavke na upravnih enotah. Sploh se ne bom spuščal v to, katera stavka je upravičena, na kakšen način upravičena, katere zahteve so upravičene, katere niso. ko smo s sindikati, z vsemi sindikati dorekli časovnico o plačni reformi, je notri en datum, ki ga vsi poznamo, javen je – 13. september letos. V dogovoru smo se zavezali, da pred 13. septembrom letos ne bomo vstopali v ločena pogajanja ali v ločene dogovore, če hočete, z nobeno od teh skupin. Mi se tega držimo, zato pogajanja potekajo skupaj, z vsemi 46 sindikati, ki se jih želijo udeleževati. Vsem ostalim lahko samo to povemo, pridružite se stebrnim pogajanjem, pridružite se krovnim pogajanjem, tam, kjer so tudi vsi ostali. Ne moremo priti do konca tega problema s parcialnimi. Ravno stavke, ki smo jim priča, so rezultat parcialnih rešitev prejšnjih vlad. In zato smo, kjer smo. To, da ima uradnik s srednješolsko izobrazbo plačo, nižjo od minimalne, ni zasluga te vlade, ta uradnik ima žal že vrsto vrsto let to plačo pod minimalno. Je pa zasluga te vlade, da je minimalna plača v zadnjem obdobju absolutno zrasla. V evrih pridobijo vsi, ki so na minimalni plači, več, to pa je zasluga te vlade. še to bom povedal. Naš prvotni predlog v krovnih pogajanjih je šel v smer – in še danes je na mizi – da se v plačni reformi najprej naslovi tiste, ki so pod minimalno plačo, in da po izpeljavi plačne reforme ki je zaposlen v javnem sektorju, ne more dobiti plače, ki je manjša od minimalne. Te zaveze nisem slišal še prav od nobene vlade pred nami. Ta problem za nikogar prej sploh obstajal ni, do danes. Mi smo pa to dali na prvo mesto pri pogajanjih s sindikati. Ključno vprašanje ni, ali smo dali mi ta predlog in ali bomo na njem vztrajali ali ne, ključno vprašanje, na katero bi si morali vsi odgovoriti, je, zakaj ta predlog še ni uveljavljen, zakaj ti isti sindikati, ki pravijo, da se borijo za najslabše plačane delavce, ne dajo prednosti sprejetju tega predloga v pogajanjih. In ne dajo. Zakaj ne? Zato ker se borijo poleg za delavca, ki ima najmanjšo plačo, primarno za to, da tudi ostali, tisti, ki nimajo najmanjše plače, dobijo sorazmerno več, v procentih enako, v evrih pa bistveno več. Zato so pogajanja trda, kompleksna, jih bomo morali pripeljati do konca. In zato so danes nekateri žal v javni upravi še vedno pod minimalno plačo. Bom ponovil. Ta vlada izkazuje vso pripravljenost v dogovoru, ki se tiče delavcev, ki so pod minimalno plačo, da se vsakemu od njih zagotovi, da bo zaposlen z dostojno plačo. Hvala lepa. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, spoštovani poslanec. Izvolite. MAG. JANEZ ŽAKELJ (PS NSi): Hvala lepa. Težko bi se strinjal z vami, gospod premier, da ta vlada izkazuje vso pripravljenost, da bi naredila, kar mora narediti. poslušamo že dve leti, mislim, da je po dveh letih konec teh izgovorov, da je prejšnja vlada imela tudi enako nalogo, pa je ni do konca naredila. Vi ste zdaj premier, vlada je v sedlu že dve leti, izgovorov ni, zato dajte enkrat narediti to celovito prenovo za vse. Glede obljub pa tako. Rekli ste zdaj 13. september, jaz imam tukaj od ministrice Sanje Ajanović Hovnik za februar, ampak ne 2024, spremenil se bo sistem napredovanj, zmanjšala se bo teža senioritete, javni sektor je neprivlačen za mlade strokovnjake, povprečna starost je 50 let, naslednji sestanek bo 20. februarja 2023, predlog zakona bo predvidoma pripravljen v prvi polovici leta 2023, s 1. januarjem 2024 pa bo začel veljati. Poleg tega me skrbi pa še druga stvar. Poleg datumov, zdaj govorite 13. september letos, kateri datum je, ne znam šteti, me pa skrbi to: v realnosti je socialni dialog za tiste, ki se pogajajo, načrtno in aktivno ustvarjanje negativnega javnega mnenja. Najeli ste piar agencije, to je totalna vojna, da bi osamili zdravnike, zdaj bi osamili upravne delavce, potem poklicne gasilce, policiste. Glejte, to za nas v Novi Sloveniji ni socialni dialog, to je prisila in odpuščanje nekaterih. Ne moremo se znebiti občutka, da je to zato, ker niso storili nečesa, kar bi po vašem diktatu morali storiti.

ga ni bilo. Obudili smo ga julija 2022 z nastopom te vlade, od takrat naprej sploh lahko govorimo o socialnem dialogu, prej ni obstajal. Danes govoriti o tem, da danes ni socialnega dialoga, je čisto sprenevedanje. 13. september je datum, na katerega so pristali sindikati skupaj z vlado, da do takrat ne bomo delali dveh stvari. Ne bomo javno komentirali pogajanj, zato ker javno komentiranje pogajanj pomeni, da pač pogajanja propadajo. In drugič, da do takrat ne bomo sklepali parcialnih sporazumov z nikomer. In tega se držimo. Zakaj ni bilo narejeno že prej, jaz to poslušam v zadnjem času in moram dati isti odgovor: v lanskem letu smo žal imeli poplave. Zaradi poplav so vsi sindikati razen enega razumeli, da bo zamik pri izvajanju plačne reforme nujen, in so to sindikati sprejeli. In od tukaj izhaja 13. september. Kdor se v resnici bori za socialne pravice delavcev, tudi v politiki, bi lahko razumel to, kar so razumeli sindikati – da obstajajo objektivne okoliščine, zakaj je bil ta datum premaknjen. Res se čudim temu, da nekateri politiki ne morejo razumeti, in to tisti, ki v socialnem dialogu nikoli niso želeli sodelovati, ko so imeli to priložnost, danes pa mahajo z njim takrat, ko se s socialnimi partnerji v dialogu dogovorimo za datum, in se s tem datumom ne strinjajo. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Spoštovana poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Zdaj je zadeva skoraj končana za mene osebno, ampak za naslednjič bi prosil premierja, da odgovarja kot predsednik Vlade, ne kot otrok, ki je užaljen. Ker naslednjič, ko bom spet postavil, bi prosil, da mi odgovorite z dejstvi, ne s tem, da imam jaz kratek spomin. Slučajno sem bil v prejšnji vladi zadolžen za eno od pogajanj – socialni dialog – in sem opravil 120 operativnih ur pogajanj z enim od sindikatov. Pa nismo prišli do konca, vendar smo se 120 ur pogajali, kar pomeni, da imam daljši spomin kot vi, očitno. Vi pa imate očitno kratek spomin za datume. Rekli ste pa en čas, da bodo datumi problem, potem da ne boste več obljubljali, da boste delali, zdaj pa ne vem, v kateri fazi ste, delate ali obljubljate? To je nesramno, moram reči. Glede tega, da gre za plače v javnem sektorju, za zelo pomembno stvar, država stoji na tem, da imajo državljani dobre storitve, gospodarstvo in občani. In tega zdaj ni! Kjerkoli se vozimo po Sloveniji, so vrste že ob osmih zjutraj in do desetih dopoldne recimo razdelijo že vse bone, že vse kartončke. Ljudje si za eno normalno upravno storitev vzamejo dan dopusta, dva dni dopusta, tri dni dopusta, minister pa hodi menda kot Strelnikov od ene upravne enote do druge pa ureja. Glejte, verjamem, da ni enostavno, vendar če ne znate, recite, da ne znate, bo pa kdo drug naredil namesto vas. Dejstvo je, da je ljudem izgovorov dovolj, ljudje sicer tudi kratko pamet, tako kot jaz, niso pa neumni. In ljudje vedo, da storitev ni, ne zdravstvenih ne upravnih enot. Tudi varnosti, če poslušate, kako policija govori, policija grozi, boste rekli. V kratkem lahko pričakujemo, da na primer ne bomo več sposobni obvladati migracij, povečano bo število kaznivih dejanj. To piše v v vaših medijih, ne vem, ne v mojih. In to so stvari, ki so storitve za državljane. Plačujemo davke in upravičeno zahtevamo od vas, da nam te storitve zagotovite. Zato predlagam, ker gre za resno zadevo, da opravimo javno razpravo, četudi že vnaprej, spoštovana koalicija, vem, da boste glasovali proti in bomo še eno minuto izgubili za to moje glasovanje. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. junija 2024, v okviru glasovanj. Zdaj pa dajem besedo kolegici Jelki Godec. Kolegica, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Lep pozdrav predsedniku Vlade, vsem ministrom, ki so prisotni, vsem ostalim! Predsednik Vlade, potem ko ste v prejšnjem tednu izpolnili svoje sanje, vsaj en del, in boste verjetno v naslednjem tednu še zasedeni s kakšnim izpolnjevanjem starih ali novih sanj, naj spomnim, da državljani tudi sanjajo. Sanjajo vaše obljube in sanjajo izpolnitev vaših obljub, ki ste jih dali v teh dveh letih svojega mandata. In naj vas spomnim, da v realnem svetu državljanom Slovenije še vedno odzvanjajo vaše besede, ki jih tako radi poudarjate. »Zagotovili bomo politično stabilnost. In tako je,« »Ljudem bomo omogočili višji standard, uredili jim bomo plače, da nihče ne bo pod minimalno plačo,« to ste tudi pravkar dejali. »Uredili bomo plačni sistem v javnem sektorju, vzpostavili bomo pravno državo, temu smo zavezani.« Prikimavate, ampak od izvolitve pa do danes se te vaše besede spreminjajo v neresnico. Zakaj? 16. septembra 2023 ste na istem mestu, kot ste danes odgovorili glede plač sodnikov, kolegu Hoiviku takole: »Tako da ja, zagotovo bo vlada naredila vse, da bo odločba Ustavnega sodišča tudi na temo sodniških plač v rokih in v okvirih, ki jih je Ustavno sodišče predpisalo, izpolnjena. Ni treba skrbeti. Tako kot smo naredili tudi za vse ostale, tudi za tiste, ki so jim ostali nasprotovali. Tako da hvala. /…/ Odločitev Ustavnega sodišča je jasna in vlada bo naredila vse, da bo to odločitev implementirala.« Junija 2023 je Ustavno sodišče odločilo, da je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju delno v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in da bi moral Državni zbor neskladje odpraviti v šestih mesecih. niti Vlada niti Državni zbor, torej koalicija, ki ima večino glasov, tega ni izvršila. In danes Ustavno sodišče sporoča, da se ne spoštuje roka, ki ga je postavilo Ustavno sodišče za odpravo neustavnosti pri zakonu o sistemu plač pri sodniških plačah. Naslednja stvar, ki je, je to, da je Ustavno sodišče določilo, kako mora sedaj Vlada implementirati njegovo odločitev. Zato me zanima: Ali ste, kljub temu da veliko potujete in dopustujete, že preučili odločitev Ustavnega sodišča glede dviga plač sodnikom? Ali boste izvedli implementacijo odločbe Ustavnega sodišča glede plač sodnikov? Ali to pomeni, kot opozarjajo nekateri, v bistvu izstop te skupine iz enotnega plačnega sistema? V kateri smeri in kdaj boste izvršili svoje obljube o reformi plačnega sistema v javnem sektorju?

Hvala lepa. Začel bom na koncu. Neizvršitev ne more stati nič. Ampak to vam je seveda jasno. Zdaj bom pa šel na začetek, začetek, jaz sem to večkrat povedal, bom ponovno ponovil: sodniki in tožilci in njihova materialna neodvisnost so temelj vsake pravne države. Vi ste se zelo trudili v tem, v vseh vladah do zdaj, da ste to spodkopavali. Zaradi tega je prišlo do ustavne odločbe, ki je ugotovila, da so vse od leta 2012 – ko je bil le kdo na oblasti? – sodniki in tožilci v neenakopravnem položaju z drugimi javnimi uslužbenci in da od takrat naprej njihove plače realno zaostajajo za vsemi ostalimi plačami v javnem sektorju. Seveda, tudi vas je spomin zapustil glede tega. Ustavno sodišče je bilo glede tega zelo jasno in jaz sem to povedal že pred tem. Lahko se norčujete iz tega, kar sem povedal, dejstvo pa je, da je materialna neodvisnost sodniških in tožilskih plač temelj pravne države. Mi se tega zavedamo. Ampak bom ponovil, kar sem prej povedal poslancu Žaklju: ravno zato ker se je v preteklosti posegalo parcialno v plačni sistem, imamo danes razmere take, kot so, da nekateri od njih stavkajo, nekateri drugi izsiljujejo in so tretji nezadovoljni. Te stvari moramo reševati celovito. Ustavno sodišče se je odločilo, da bo kljub temu da govorimo, da je treba stvar celovito nasloviti in rešiti vse naenkrat, z dodatno ustavno odločbo izpred 14 dni dobesedno podalo navodilo, kako naj se izvrši njihova prvotna ustavna odločba. In na vaše vprašanje je odgovor da, seveda sem preučil tudi to ustavno odločbo. Veste, kaj je pri tej ustavni odločbi najbolj zanimivo? Dva elementa. Prvi element je, da bo za tiste najnižje plačane sodnike, za okrajne in okrožne, tudi po drugi odločbi Ustavnega sodišča dejansko plača s 1. 1. 2025 skorajda enaka. Tudi v zakonu, ki smo ga mi poslali v parlament, kako naj se za te z najnižjimi, kako naj se oni približajo plačam ostalih funkcionarjev, praktično identično. V denarju se ne bo poznalo nič pri njih s 1. 1. 2025, res pa je, da je Ustavno sodišče odločilo, da moramo datum spremeniti. In ja, bomo morali to upoštevati. Ne ker bi tako želeli ali ne želeli, ampak zaradi tega ker spoštujemo pravno državo. In drugo sporočilo, če hočete paradoks, je, da bo predsednik Vrhovnega sodišča, ki nikoli ni želel imeti višje plače od predsednice države, na podlagi te ustavne odločbe imel v resnici od 3. januarja letos, ker velja za nazaj, plačo, ki bo višja od [plače] predsednice države. Zakaj govorim, da je to paradoks? Ker jaz vem, da tudi ustavni sodniki niso imeli namena vzpostavljati novih plačnih nesorazmerij s svojim parcialnim posegom v plačno politiko, pa so jih. Z dobrimi nameni so podrli sorazmerja v plačah v državi. Tako to je in to gledamo od leta 2008 naprej. Vsak, ki pride z dobrimi nameni, podre razmerja. Mi smo se pa zavezali, da bomo v pogajanjih, ki so v sklepni fazi, ta sorazmerja in ta plačna razmerja poskušali urediti vsa naenkrat. Od tukaj zahteve posameznih skupin, od tukaj tudi politični pritiski, ampak proces bomo izpeljali do konca na enak način. Tako da ja, še kako dobro se zavedamo ustavne odločbe in jo bomo tudi izvršili. Ali je ta ustavna odločba tudi dejansko pripomogla k temu, da se plačna razmerja v državi uredijo, to je pa že drugo vprašanje.

V bistvu boste, tako kot ste napovedali, če boste implementirali to, kar seveda morate, dvignili sodniške plače, določene nad tisto, kar je v plačnem sistemu določeno, torej nad 66. plačni razred. Kaj to, predsednik Vlade, pomeni v bistvu za pogajanja z ostalimi sindikati? Kako boste reševali? Torej nas bo ta zadeva stala, ogromno. In verjetno vas bo stala tudi pogajanj in verjetno vas bo stala še česa drugega. Ampak v vašem odgovoru glede plačnega sistema, kar danes nenehno poslušamo, je, da so krivi vsi drugi, prejšnje vlade, pa zdravniki, pa tudi konec koncev že uradniki na upravnih enotah, zdravniki, da vas izsiljujejo, policija in vojska vam tudi pravita, da jih v pogajanjih zanemarjate, in zdaj so vsi drugi krivi. Z zdravniki ste podpisali sporazum leta 2022, objavili v Uradnem listu, da boste njih reševali s posebnim stebrom, danes govorite, da boste reševali vse skupaj, ne parcialno. Oktobra 2022 ste pa z zdravniki podpisali sporazum. In zdaj so vam sodniki – me čudno gledate, oktober 2022, poglejte Uradni list, če ne veste, kaj ste podpisali. Drugače pa, kar se tiče sodnikov, zdaj vam je Ustavno sodišče določilo, kako morate implementirati plače sodnikov. Ali naj gredo zdravniki, ali naj gredo delavci na upravnih enotah in ostali tudi na Ustavno sodišče in boste pa potem vendarle implementirali tako, kot vam bo reklo Ustavno sodišče?

Pravi o tem, da je treba plače, ki so realno zaostajale za inflacijo, v obdobju, odkar ste jih vi zamrznili v času druge Janševe vlade, sedaj pripeljati na isti nivo, kot je bila rast življenjskih stroškov, kar ste vi onemogočili, ko ste jih zamrznili. To pravi ustavna odločba. In veste, zakaj nas ne bo stalo, kot vi ves čas namigujete? Neizpolnitev, neizpolnitev ne more stati, izpolnitev lahko stane, izpolnitev tega, kar bi morali vi narediti, in odprava vaših napak in vaših grehov in vaših teženj po tem, da se pravna država demontira. Jaz sem imel priložnost govoriti z vašim predsednikom in vem, kakšno mnenje ima o pravni državi, in mi je všeč, da je to javno povedal na televiziji, kakšno je njegovo mnenje o pravni državi. Vsa dejanja vaše stranke gredo v smer demoliranja pravne države, vključno s plačami sodnikov, ki so, ja, talec druge Janševe vlade. Ampak ta odločba pravi to, da je treba uskladiti z rastjo življenjskih stroškov, in ostale plače v javnem sektorju so se v tem času usklajevale z rastjo življenjskih stroškov do neke mere, v vsakem primeru pa bistveno bolj kot sodniške. O tem obstajajo podatki in o tem smo govorili že pred letom dni. Zelo poenostavljen izračun izvršitve te odločbe pravi, če si jo boste prebrali, da je bila v času od takrat, ko ste jim vi zamrznili plače vam je smešno, njim pa ni – inflacija in rast življenjskih stroškov 26-procentna. V času naše vlade smo prvič dvignili v javnem sektorju, trikrat smo jo že dvignili, tudi sodnikom, zato so se v tem času, ko je bila rast stroškov 26-procentna, njihove plače dvignile za približno 12 %. Razliko je treba poravnati in ta razlika je skoraj identična temu, kar smo poslali v Državni zbor v obliki interventnega zakona. Ta dokument je pri vas in se lahko o tem prepričate. Ta razlika, ki je v interventnem zakonu, je nekaj, kar tudi v vseh ostalih 40 plus sindikatov priznava kot nekaj, kar je bila krivica, storjena izključno in samo sodnikom in tožilcem. Tako da ja, pogajanja so kompleksna in s pogajanji gremo z vsemi naenkrat. In ne, ne bomo se pustili izsiljevati nobeni interesni skupini, še najmanj ne tistim, ki imajo politično ozadje.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 ta predlog, da se opravi javna razprava. Mi je pa žal, da predsednik Vlade ne more več odgovoriti, ker me zelo zanima, katere interesne skupine imajo politično ozadje in izsiljujejo. Res me zanima, to nenehno govori, nikoli pa ne pove, katere so te interesne skupine in katero politično ozadje, tudi z imeni in priimki. Pravite, da je seveda kriva Janševa vlada, ni ni dvoma, ja, druga Janševa vlada. Pa tudi tista, ki je bila 2020–2022, ker ste rekli, da se od 2018 naprej stvari pač dogajajo tako, kot se dogajajo. Imate slab spomin, očitno res kratkoročen. Jaz sem si prebrala odločbo Ustavnega sodišča in drži. lahko od leta 2022 do leta 2020 naštejete vlade, katere vlade so bile in katere vlade so nekaj odzujfale, kot mi pravimo, tega pa niso odzujfale? Torej, predsednik Vlade, leta 2012 je bil sprejet zakon Zujf, kot mu pravimo. Ja, ampak do leta 2020, ko je spet nastopila Janševa vlada, bi lahko tudi to odzujfali, ali pa še kdaj prej kdo. Pa ni odzujf... / oglašanje iz dvorane/ Poslušajte, gospod predsednik Vlade, naprej. Vi ste v tem mandatu obljubili, da boste rešili

da se bodo izpolnile vaše obljube. In tisti poplavljenci, ki še vedno čakajo na sto hiš, čakajo na vašo izvršitev vaših obljub. In vsi tisti, ki pravite, da so pod minimalno plačo, da čakajo na izvršitev vaših obljub. Ampak veste, »nihče ni pod minimalno plačo« – ja, tako, ampak se plačuje do minimalne plače. veste, da nekateri delavci, ki imajo nad minimalno plačo, pridejo prosit, če jih lahko dajo direktorji na minimalno plačo. Pa veste, zakaj? Ker imajo drugih ugodnosti toliko, da pridejo boljše skozi kot tisti, ki so nad minimalcem. To se dogaja. In to, s čimer se vi hvalite, da ste dvignili minimalno plačo, je naredilo še večji razdor znotraj sistema javnih plač. Torej, predsednik Vlade, izpolnjujte sanje državljanov, izpolnjujte svoje obljube, potem boste lahko izpolnjevali tudi svoje sanje.

ne pogovarjamo, pa četudi je to v hramu demokracije. Na tako nespoštljiv način se ne pogovarja z nikomer, še posebej pa ne s predsednikom Vlade. Mislim, da je šla tokrat predaleč. Predsednik ji je jasno odgovarjal, v vsem, kar je ona izvajala, pa to ni bilo tako. Izvaja se reforma plačnega sistema, vemo, na kakšen način, vemo, s kakšno dinamiko, vse se transparentno poroča, prav tako se dela prenova na plačnem področju v zdravstvu. To niso enostavne stvari, in če jih želiš prevekslati na skupni imenovalec, potem je to dolgotrajen proces, in ta proces gre h koncu. Lepo prosim, da se pogovarjamo spoštljivo. Hvala. Hvala lepa. Takoj vam bom dala besedo. Se strinjam, moramo se pogovarjati spoštljivo. Na to spoštljivost pravzaprav opozarjam vse. [Besedo] dajem še kolegici Godec. Imate postopkovni predlog? Izvolite. Moj postopkovni predlog se nanaša na etični kodeks. Mene zanima, kaj od izrečenega z moje strani ni res. Križarjenje? Dallas? Izpolnitev sanj? Povejte mi, kaj od izrečenega ni res. Pardon, se opravičujem, predsednica, vaju sprašujem, kaj od izrečenega ni res, potem si bom dala pa sama sebi opomin, če boste dejali, da sem si izmislila, da sem karkoli drugače povedala, kot je predsednik Vlade objavil na socialnih omrežjih.

dogajajo komentarji. To je pa treba vzeti v zakup. Vsi moramo to vzeti v zakup. Toliko z moje strani zdaj. Bi si pa želela, da se seveda ne bi vtikali v zasebno življenje nikogar. Kolegica Grgurevič, ste imeli? Ne, ne bo, okej. Dobro. Mislim, da sem dovolj dobro odgovorila na vse. Na vse. Tako. Naslednja, ki bo postavila vprašanje, je kolegica Iva Dimic. Izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. spoštovani predsednik Vlade! Pred nekaj dnevi je ponovno prišlo do medvrstniškega nasilja na osnovni šoli, tokrat v Brežicah. Ravnateljica brežiške osnovne šole je dejala: »Dolgo smo govorili, da je v šoli varno, da se ne bo nič zgodilo. Danes tega ne morem več trditi. Kot ravnateljica stoodstotne varnosti ne morem zagotoviti. Brez policistov si dela v šoli trenutno ne predstavljam.« dan prišli v šolo le štirje. Vedno znova nas pretresajo poročila o podobnih dogodkih, vendar kakšnih konkretnih rešitev še vedno nismo slišali ne videli. Ustanovljena je bila zgolj medresorska delovna skupina, ki naj bi pripravila smernice, kako nasilje prepoznati in ga ustrezno obravnavati, vaša vlada in koalicija pa zavračata vsakršne konkretne konstruktivne predloge. Maja lani smo na skupni seji odborov za vzgojo in izobraževanje in notranje zadeve sprejeli štiri od šestih sklepov na predlog Nove Slovenije. Sklepi so bili soglasno sprejeti. V njih sta odbora predlagala Vladi, da prouči veljavno zakonodajo in predlaga spremembe, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo, omejile možnost poseganja staršev v strokovne in seveda dale njihove obveznosti za sodelovanje s strokovnimi službami, da bi Zavod Republike Slovenije za šolstvo pregledal vlogo vzgojnih načrtov v osnovnih šolah in podal priporočila za njihovo nadgradnjo, da bi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opravilo analizo ukrepov, zakonodajnih sprememb, ki so bile sprejete v drugih državah Evropske unije in so bile s preprečevanjem nasilja med mladostniki učinkovite. Seveda je bil sprejet tudi sklep, da smo pozvali Vlado, da preuči pobudo za uvrstitev spletnega ustrahovanja med kazniva dejanja v vseh državah članicah Evropske unije ter da bi v roku šestih mesecev pripravili dopolnitve zakonodaje za učinkovitejšo obravnavo spletnega ustrahovanja. Seznanjeni smo bili z analizami, s kakšnimi konkretnimi zakonodajnimi predlogi pa ne, kljub temu da so omenjene sklepe podprli tudi koalicijski poslanci in da je od te seje minilo že več kot leto dni. Kako se nameravate učinkovito spoprijeti z nasiljem v šolah, spoštovani predsednik Vlade? Je res vaša edina rešitev še medresorska delovna skupina, ki razen tega, da bo morda sprejela neke smernice, ne bo spremenila prav ničesar? Podpisujete zaveze, vendar stanje v naših osnovnih šolah in medvrstniško nasilje postaja vedno hujše, vedno bolj intenzivno, nikjer pa ni nekih zakonodajnih rešitev in nikjer ni nekega varnega učnega okolja za otroke.

ker bi vam mogoče lahko danes dal bolj konkreten odgovor, kot ga bom dal na tej seji. To vprašanje, ki ste ga postavili, je dejansko izjemno resno. Problematika medvrstniškega nasilja je nekaj, kar žal lahko opažamo, da v državi narašča, ne samo v državi, narašča v regiji, narašča v celem svetu. Nenazadnje, tragični strelski pohod, ki smo mu bili priča v Beogradu, je imel svoj odmev tudi v Sloveniji, imel je odmev tako z grožnjami, ki so bile, nekatere ali pa večina njih, razkrite, so pa pustile posledice. Pustile so posledice na psihi naših otrok, ki se dejansko danes v šoli ne počutijo več varne. Ta problem, ki se je iz Združenih držav Amerike prelil v Evropo, bo žal najverjetneje postajal vedno večji. Zato klasični normalni odzivi, tudi ministrstev, najverjetneje tudi policije, na način, kot smo mu bili do sedaj priča, verjetno ne bodo zadoščali. Še enkrat, lahko bi dal bolj konkreten odgovor, če bi poznal vprašanje, žal, ga nisem. Mislim, da bomo morali delati trislojno, če bomo želeli to vprašanje nasloviti realno. Jaz sem ministra za vzgojo in izobraževanje danes ponovno pozval, da mi poroča o tem, poroča o aktivnostih, ki so bile izvedene od te seje odbora, o kateri govorite, in predvsem, da pripravi načrt, kako se bomo skupaj s policijo katerimi ukrepi se bomo tega lotili. Sam ne ocenjujem, da so bili do sedaj predstavljeni ukrepi zadostni. Jaz sem prepričan, da bomo morali iti v spremembo zakonodaje, tudi redefinirati vlogo staršev, tudi redefinirati vlogo in opolnomočenje delavcev v šolskem sistemu, zato da bomo lahko to vprašanje ustrezno naslovili. Pa vendar ne verjamem, da se da tem družbenim fenomenom v celoti izogniti. Danes se vsi izogibamo temi, ki je ravno tako pomembna, in to je temi romske manjšine. Dogodek v Brežicah je dobil tako publiciteto iz enega samega razloga: ne zaradi nasilja, ki je žal vseprisotno tudi v drugih občinah in tudi tam, kjer niso prisotni predstavniki romske manjšine, ampak zaradi tega. To je posebno vprašanje, ki ga bo treba posebej nasloviti. In ja, ni enostavnih rešitev. Na to temo bomo morali pripraviti poseben akcijski načrt, kako se soočiti s tem in ali je sprememba šolske zakonodaje, ki bo opolnomočila učitelje oziroma ravnatelje, da bodo lahko nekomu od učencev, ki se pač ne želi vključevati normalno v šolski proces, omogočili šolanje na domu. Ali je to prava rešitev? Nisem strokovnjak, stroka mora dati odgovor. Politika pa mora pripraviti politične politične rešitve, zakonodajne rešitve, ki bodo lahko potem taka strokovna vprašanja razrešile. Tretja stvar je dejansko vprašanje policije, ali je slovenska policija ustrezno organizirana in pripravljena na soočenje s tem fenomenom medvrstniškega nasilja. Vsa ta tri vprašanja bomo morali nasloviti in jaz verjamem, da bo tudi ta dogodek v Brežicah, ki ste ga v pisnem vprašanju omenjali, lahko služil temu, da bodo v bodoče v bodoče spremembe učinkovite in da bo v bodoče obvladovanje tega pojava nekoliko bolj učinkovito. Danes pa žal moram deliti tudi sam mnenje, da nismo prav posebej učinkoviti pri obvladovanju tega vprašanja.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 Varnost otrok v šolah je najpomembnejša stvar v Sloveniji. Pravica učencev do varnega šolskega okolja ter nemotenega pouka mora biti naš skupni

zakonodaje sprejet. Pozivi, da je treba nekaj storiti, prihajajo tudi iz lokalnih okolij. Avgusta lani je 11 županov iz jugovzhodne Slovenije in Posavja s podpisi 31 tiso 500 volivcev v Državni zbor vložilo sveženj štirih zakonov. Z njimi bi pomagali urediti razmere otrok v težavnih socialnih okoljih, ki so žal zaradi težkih razmer doma tudi bolj nagnjeni k nasilju. Vaša koalicija je te predloge zavrnila. Lahko rečem, da danes vidimo, da je bila to velika škoda, zato ker se nasilje v šolah ne zmanjšuje, ampak se povečuje iz dneva v dan. Mislim, da praktično ni osnovne šole v Sloveniji, na kateri ne bi urgirali tudi policisti, ko je prišlo do medvrstniškega nasilja. Sprašujem, predsednik Vlade: Boste prevzeli odgovornost, ker Vlada v letu dni ni pripravila zakonodajnih rešitev? Srečujemo se z intenzivnejšim nasiljem, nestrpnostjo v šolah. Reči, da sem vam postavila nekorektno vprašanje – mislim, da je bilo moje vprašanje korektno najavljeno, obstajajo tudi raziskave, da so naši sklepi iz leta 2023, podatki PISA iz leta 2022 jasno povedali, da se vsak od devetih osnovnošolcev, dijakov srečuje z nasiljem. Se pravi, da so stvari alarmantne, da terjajo ukrepanje. Predsednik Vlade, boste prevzeli odgovornost?

da je bilo število dejanj v letu 2022 primerljivo s številom dejanj v letu 2019, do porasta je prišlo v letu 2023. Zakaj? Stroka si je edina, do porasta je prišlo zaradi negativnih zgledov iz tujine, ker žal žal vlečejo. In ja, moramo najti učinkovit odgovor. Učinkovit odgovor ni v tem, da se politiki sprašujemo o politični odgovornosti. Učinkovit odgovor je v tem, kako bomo naslovili vprašanje nasilja med vrstniki, ne problematike romske manjšine. Zakoni, o katerih ste vi govorili, so bili zakoni o romski manjšini in nimajo nobene zveze z medvrstniškim nasiljem. Zato vam pravim, lahko se tukaj sprenevedamo ali pa skupaj iščemo rešitve. Žal medvrstniškega nasilja nihče v svetu ni uspel izkoreniniti, žal. Pa imam lahko jaz ničelno toleranco do tega, pa ne morem tega izkoreniniti samo s svojo besedo ali mislijo. Gre za izjemno kompleksen družbeni pojav, ki je v porastu povsod po svetu, in žal se uporablja vedno več orožja. V Sloveniji na srečo še ne, čeprav grožnje že obstajajo. Zato bi jaz res najprej ponovno, bom rekel, pozval vse inštitucije, tudi vladne in policijo, da se medvrstniškega nasilja lotijo z vso resnostjo, in pričakujem tudi s strani ministra poročilo. Hkrati pa na vse apeliram, da tega ne mešamo s problematiko romske manjšine. Ta del zahteva posebno obravnavo in ne mešanja z medvrstniškim nasiljem v šolah. Pa čeprav včasih pride do prepleta, da, seveda pride. Samo če bomo problem reševali pri korenu, pri pravem vzroku, ga bomo lahko ustrezno naslovili. In ne, žal, jaz ne verjamem, da ga lahko izkoreninimo. Lahko pa zmanjšamo njegov vpliv, lahko onemogočimo dostop do orožja, lahko onemogočimo tistim posameznikom, ki ponavljajo svoja dejanja, da jih potem ponavljajo ponovno v šoli. To je naša naloga. In lahko delujemo vsi skupaj strpno

Hvala lepa. Zagotovo je ravno ta primer v Brežicah, ki je močno eskaliral, videli smo tudi fotografije, naslovljen iz problematike romske skupnosti. Ampak ne bom zdaj o tem, ker nočem tega poudarjati ali pa dati pomembnosti. prvo, zakaj smo v Novi Sloveniji takrat predlagali sejo, da se pogovorimo o medvrstniškem nasilju? Zato ker je potrebno ravnateljem, učiteljem in strokovnim delavcem šole omogočiti strokovno avtonomijo in ustrezno avtoriteto v izobraževalno-vzgojnem sistemu in omejiti možnost poseganja staršev v njihove strokovne odločitve. Številni strokovnjaki opozarjajo, da šole nimajo na voljo nobenih učinkovitih vzvodov ukrepanja, saj so jim bili v preteklosti odvzeti v imenu pravic otrok in pravic staršev. Šole, razen papirnatih vzgojnih ukrepov, nimajo na voljo resnih ukrepov, ki bi bili učinkoviti in bi k sodelovanju in k izboljšanju pritegnili otroke in njihove starše. To je srž problema in na tej točki se ne rešuje. Znana gospa, ki se ukvarja s problematičnimi otroki v Sloveniji, je rekla, šolam vrnite avtonomijo in ukinite ideologijo. Se pravi, šole morajo postati avtonomne, učiteljem je potrebno vrniti avtoriteto, kako se bo pa to vrnilo, pa je zagotovo delo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, na katero sem že naslovila vrsto poslanskih vprašanj, nisem dobila odgovorov, ni bilo storjenega praktično nič, razen podpis, kako bodo s policijo skupaj sodelovali. Ampak takrat ko pride policija v šolo, je že prepozno, se je nasilje že zgodilo. Skratka, potrebno je postaviti zakonodajne okvire in o tem mislim, da je prav, da se pogovorimo. Ker kot sem dejala, pravica učencev je, da imajo varno šolsko okolje in nemoten pouk, in to je naš temeljni skupni cilj in tako mora biti tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. junija, v okviru glasovanj. Zdaj pa dajem besedo poslancu Damijanu Zrimu. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade! Pred 10 meseci je Slovenijo prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države, ki je povzročila množično uničenje infrastrukture, industrije in domov. Sledil je izjemen humanitarni odziv ljudi in sprejetje interventnih zakonov za obnovo. Ocena škode, ki skupaj z vsemi ukrepi za prihodnjo odpornost dosega skoraj 10 milijard evrov, seveda pomeni finančno zahtevno in dolgotrajno obnovo. Vendar pa smo skupaj dali zagotovila, da prizadeti ne bodo pozabljeni in bomo v najkrajšem možnem času dali ustrezne pomoči. V 10 mesecih so bili izvedeni številni nujni sanacijski ukrepi, stekle pa so tudi vse aktivnosti zagotavljanja nadomestnih domov. Posamezna dela so bila kljub vsem težavam odpravljena hitro in dobro. Kljub velikanskemu obsegu do sedaj opravljenega dela pa se ponekod pojavlja nezadovoljstvo, saj so ljudje pričakovali hitrejšo izvedbo danih obljub. Zato svoja vprašanja postavljam predvsem z mislijo na ljudi, ki so v poplavah izgubili vse in so upravičeno pričakovali hitro pomoč, zdaj se pa zdi, da so nad njo že obupali, čeprav je jasno, da aktivnosti potekajo. Spoštovani predsednik, sprašujem vas: Kakšni so v tem času časovni načrti za zagotovitev nadomestnih domov? Ali so v načrtu tudi spremembe v načinu obveščanja in komunikacije? Mogoče še podatek s terena oziroma opomba – seveda imamo še vedno to birokracijo. Umeščanje v prostor poteka počasi. Zanima me: Kako je kaj z izdajo gradbenih dovoljenj, ki so še vedno rakrana v Sloveniji? Hvala.

bile ne samo katastrofalne, ampak tudi največje v zgodovini Slovenije in tudi nekaj, kar je prizadelo zelo velik del države naenkrat. Zato je bil odziv nanje sicer hiter in odločen, ampak posledic ne bomo mogli odpraviti v rokih, ki bi si jih vsi želeli. Prvi ukrepi so bili usmerjeni na eni strani v zagotovitev sredstev za to, da bomo lahko izvajali tako hitro, kot bomo le mogli, vse ukrepe, in pri tem smo bili več kot uspešni. Nenazadnje o tem priča tudi podatek o tem, da bomo od Evropske unije dobili več denarja od tega, kar smo načrtovali. Govorimo o nepovratnih sredstvih iz Sklada za solidarnost, kjer je ministrstvo za kohezijo pripravilo vlogo v višini 10 milijard z namenom, da pridobimo čim več sredstev, in se je to ravno sedaj pokazalo kot zelo učinkovito. Tudi zato ker je bila vloga pripravljena na višji znesek, je tudi višji znesek odobren in bomo dobili dodatnih 28 milijonov, ki jih v resnici nismo načrtovali. Če je bilo na področju finančnega delovanja in zagotavljanja virov delovanje zgledno, je pri fizični odpravi posledic prva prioriteta povečanje pretočnosti vodotokov in obnova infrastrukture, ki je bila prizadeta v poplavah. Ta del je bil letos junija uradno in v celoti zaključen in to je velik uspeh. Zakaj velik uspeh? Zaradi tega ker smo s tem objektivno preprečili, da bi se lahko, če bi prišlo do enakega pojava, take poplave in taka katastrofa ponovila. V rekordno kratkem času, do junija letos, so bili zaključeni vsi interventni posegi tako na vodni infrastrukturi kot tudi na cestni infrastrukturi. Z enim samim namenom: da preprečimo ponovitev. To je bila prva prioriteta. Saj je logično, da je bila to prva prioriteta. Vzporedno s tem so potekale aktivnosti, ki so bile usmerjene na eni strani v pomoč gospodarstvu. sprejetjem novih zakonov, popolno spremembo pravil smo omogočili akontacije, omogočili smo hiter dostop gospodarstva do sredstev, da so si lahko pri tem pomagali pri ponovni postavitvi proizvodnje oziroma na svoje noge. Vzporedno s tem je več kot 10 tisoč slovenskih gospodinjstev prek treh različnih mehanizmov prišlo do finančne pomoči. Tudi ti koraki so bili narejeni pod popolnoma novimi pravili in bistveno hitreje kot kadarkoli do zdaj v zgodovini Republike Slovenije. Na koncu nam je pa ostalo na listi 343 objektov, ki so potrebni za odstranitev in nadomestno oziroma nadomestitveno gradnjo. Z vsemi od teh lastnikov je bil opravljen osebni pogovor, vzpostavljena je bila številka 114, ki je imela točno ta namen, bila je na razpolago vsem, ki so potrebovali informacije na eni strani, katerokoli informacijo s strani javne uprave, ki se tiče obnove po poplavah, na drugi strani pa tudi kot klicni center, s katerim je država komunicirala z ljudmi, ki so bili na seznamu za odstranitev njihovih objektov, po domače, ki so izgubili streho nad glavo. In ja, jaz bi si tudi želel, da bi postopki, kako bi prišli do novih streh nad glavo, bili hitrejši. Pa vam bom dal en primer, ki ga boste vsi razumeli, pa dostikrat je tudi v medijih. Obstajajo na istem območju ljudje, ki si želijo zapustiti svojo hišo, in obstajajo ljudje, ki si ne želijo zapustiti svoje hiše ne glede na to, kar stroka pravi. In stroka lahko pravi, da na tem območju življenje ni več varno. Pa kljub temu lastniki vztrajajo, »jaz se ne bom selil«. Upravni postopek, da nekoga, ki ne želi zapustiti svojega doma,

ampak je stvar dejansko stvar zakonodaje, pravne zakonodaje. Ti postopki so bili predolgi, ti postopki so trajali in še danes trajajo ravno s tem namenom, so odločitve, ko do njih pride, potem tudi dokončne. Tako da potem v nadaljevanju, ko bo imel še čas, lahko grem naprej s temi postopki, če vas to zanima. PREDSEDNICA Obrazložitve ne boste zahtevali. Dobro, hvala lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. Prvi bo poslansko vprašanje zastavil Zoran Mojškrc, in sicer ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Kolega Zoran Mojškerc, izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje mag. Francu Propsu, ministru za javno upravo. Izvolite. ZORAN MOJŠKERC (PS SDS): Predsednica, hvala za besedo. Sicer smo nekaj o tem že slišali, ampak vseeno. Upravne enote stavkajo že kar nekaj časa oziroma od januarja, in to 34 od 58 upravnih enot. Od 15. maja pa 28 upravnih enot stavka že vsak dan. Posledično se pred upravnimi enotami vijejo dolge vrste čakajočih na upravne storitve. tem so na veliko poročali tudi mediji, ko so prikazovali dolge vrste čakajočih, ki čakajo tudi po več ur, da bodo lahko pridobili svoj dokument. Zaradi stavke prihaja tudi do zamud

Poleg tega pa tudi ni nikakršna skrivnost, da so javni uslužbenci na upravnih enotah med najslabše plačanimi znotraj javnega sektorja. Zato v končni fazi tudi ni čudno, da stavkajo. Precej bolj čudno je, da ta stavka traja že vse od januarja. Nekaj časa nazaj smo vam v Slovenski demokratski stranki sami dali recept, kako na upravnih enotah urediti zadeve zgolj s popravki sistematizacije. Zato vas prosim za odgovor: Kaj ste kot minister za resor, kamor spadajo tudi upravne enote, naredili do sedaj, da se stavka konča? Kdo vodi pogajalsko skupino s stavkajočimi na upravnih enotah? Kako potekajo pogajanja in kakšna je časovnica rešitve sistema plač v javnem sektorju? To smo sicer slišali že od predsednika Vlade, ampak malo bolj konkretiziran odgovor bi vseeno lahko bil. Kaj boste storili, da se stavka na upravnih enotah čim prej zaključi, da bodo razmere na upravnih enotah urejene in bodo zagotovljene pravne storitve za državljanke in državljane, ki sedaj čakajo v vrstah po več ur? Hvala.

Mi se zavedamo stanja na upravnih enotah. To je stanje, ki je posledica večletnih zanemarjanj ali pa opuščanj nekaterih zadev, ki bi jih v resnici bilo potrebno urejati sproti.

se Ministrstvo za javno upravo poskuša z več vrstami aktivnosti oziroma z različnimi pristopi lotevati tega, kako v bistvu napraviti razmere za delovanje na upravnih enotah sprejemljive tako za zaposlene kot seveda predvsem, da zagotovimo državljanom in državljankam oziroma uporabnikom storitev države ustrezen nivo storitve. Zaradi večletnega zmanjševanja kadrovskega potenciala v času finančne in zdravstvene krize se danes kaže to v visoki starostni strukturi uslužbencev, absentizmu in povečanem upokojevanju. Ministrstvo je zato v letu 2023 zagotovilo dodatnih 50 zaposlitev na upravnih enotah, tudi v letu 2024 bo Ministrstvo za javno upravo zagotavljalo kadrovsko popolnjevanje na upravnih enotah, ki bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju povečanega pripada upravnih zadev s poudarkom na upravnem področju tujcev. Hkrati smo na upravnih enotah zagotovili tehnološko opremljanje za zagotavljanje digitalnega poslovanja, uvedli smo aplikacijo eSamonaročanje, ki strankam omogoča lažji in bolj organiziran dostop do javnih storitev, vključno z opomniki pred dogovorjenimi termini. Aplikacija je že zaživela na nekaterih upravnih enotah, v letu 2024 pa nameravamo to uvedbo izvesti tudi na ostalih upravnih enotah. Potem je uveden poslovni model Skrinja, business inteligence, za sistem odločanja, ki nam v bistvu omogoča, da spremljamo te poslovne procese, ki potekajo na upravnih enotah, pridobivamo analitične podatke, zato da lahko v prave smeri prave smeri dajemo poudarek pri rešitvah. Računam, da bomo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in s pripravo zakonodajnih sprememb tudi na področju tujcev odpravili marsikatero administrativno oviro. Pomembno je tudi, da smo na upravnih enotah zaposlene razbremenili nepotrebnega administrativnega dela in bomo tudi v nadaljevanju to izvajali. stvari so recimo novela Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, kjer smo v bistvu omogočili zdaj prenos podatkov neposredno, brez nepotrebnega dvojnega ročnega vnašanja v aplikacije, vse vse z namenom, da zagotovimo bolj zeleno poslovanje. Za zaposlene na upravnih enotah izvajamo tudi združena usposabljanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega in elektronskega poslovanja in skrbimo za poenoteno poslovanje in prenos dobrih praks med posameznimi upravnimi enotami. Seveda sem prepričan, da bomo s temi ukrepi temi ukrepi relativno kmalu prišli do določenih pozitivnih rezultatov in razbremenitve upravnih enot. Toliko mogoče na hitro o tem delu. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Gospod minister, saj ne vem, kaj naj rečem, hvala za neodgovore, ali kako. Jaz sem vas vprašal, kaj ste kot minister, pristojen za resor, kamor spadajo upravne enote, naredili do sedaj, da se stavka konča, in kaj boste naredili, da se ta stavka čim prej zaključi. Jaz vas nisem spraševal o delovnem procesu na upravnih enotah. Navedli ste podatek, da stavka vsak dan samo 26 upravnih enot. Jaz sem podatek, da stavka 28 upravnih enot, dobil na MMC portalu od RTV, tako da dajte zahtevo za popravek ali pa kaj podobnega na njih nasloviti, da bodo vsaj prave podatke posredovali, če je to res. res. Sam sem imel pred časom podaljšanje registracije avtomobila. Vsak, ki se je s tem soočil zadnje dneve, ve, kakšen je problem. Ker imam veliko družino, moram potem naknadno vlagati olajšavo za polovično subvencijo pri cestnini. S tem se verjetno sooča veliko ostalih državljanov. In kaj so naredili? Napotili so me na nosilce javnih pooblastil, se pravi, po domače povedano, na nekoga, ki izvaja tehnične preglede pa ima zraven še registracijo avtomobilov. Te zadeve enostavno niso več vzdržne. Kakor sem vam povedal, se pa gradbinci pritožujejo zaradi zamud pri izdajanju gradbenih dovoljenj. Neki gospod mi je rekel, da ga na upravni enoti, seveda je ista, čaka 50

Vi veste, da s predstavniki sindikatov upravnih enot intenzivno tečejo pogajanja in ta pogajanja bodo tudi v tem tednu. Predlog vladne strani za sindikate upravnih enot je v bistvu naslovil praktično vse, kar so oni pričakovali. Seveda pa ta predlog ne omogoča predvsem zaradi tega, ker so ti isti sindikati januarja letos bili poleg, ko je bil podpisan ko je bil podpisan dogovor, da do 13. 9. uredimo plače v javnem sektorju in do takrat parcialno ne rešujemo stvari, pač vzeli, bom rekel, stvari z nekega drugega zornega kota in so pričeli stavko. Tako kot sem rekel, mi bomo znotraj tega, kar jim lahko ponujamo v tem trenutku, ne da bi ogrozili pogajanja z ostalim javnim sektorjem, še naprej poskušali z njimi dogovoriti zadeve. Je pa za to, da se dogovorijo stvari, potrebno imeti v bistvu na obeh straneh voljo, da prideš do nekega cilja, kar nam v tem trenutku sicer še ni uspelo, upam pa, da bomo v naslednjih korakih tudi ta del uredili. Kar se pa tiče konkretno posameznih zadev, ki se urejajo na upravnih enotah – krajevne pristojnosti je relativno malo. Žal je med njimi ta del, ki je vezan na tujce, tujce, in seveda tudi del, ki je vezan na izdajo gradbenih dovoljenj. Naloge, ki so obvezne in so jih dolžni na upravnih enotah opravljati, so bile s strani resornih ministrstev posredovane. MJU je to stvar skoordiniral in poslal naprej načelnikom upravnih enot oziroma na upravne enote. Načelniki upravnih enot so tisti, ki so dolžni zagotavljati izvajanje teh storitev, ki so bile s strani posameznih resorjev opredeljene kot take. Kdaj in v kakšnem obsegu bomo spet prišli, bom rekel, do tega, da bomo na tekočem, je v tem trenutku težko reči. Dejstvo pa je, da ko smo šli primerjati podatke iz maja lani na maj letos, ko ta stavka poteka, je osebnih dokumentih manj izdanih, mislim, da približno 7 % osebnih dokumentov, na nekaterih drugih zadevah tudi mogoče nekaj procentov več nerešenih stvari. Dejstvo pa je, da se ne glede na stavko, ki traja, zadeve na upravnih enotah, tudi zaradi tega se zahvaljujem tam zaposlenim, še vedno izvajajo, mislim, da v kar relativno velikem obsegu. Problematična v resnici znotraj celotne skupine upravnih enot je največja upravna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 Hvala, predsednica, še enkrat za besedo. Seveda želim, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovorih oziroma o neodgovorih. Se pravi, po tem, kar smo sedaj slišali, bo stavka trajala najmanj do 14. 9, ko boste sprejeli oziroma predstavili enotni plačni sistem, ali pa še dlje, če bo ta zaživel šele s 1. 1. 2025. Mislim, da se zadev enostavno na tak način več ne da reševati in je prav, da ta problem naslovimo tudi tukaj v Državnem zboru. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločali v sredo, 19. junija, v okviru glasovanj. Zdaj pa bo poslansko vprašanje zastavil kolega Jožef Horvat, in sicer ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Kolega Horvat, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani minister gospod Jože Novak, jaz vam priznavam vašo iskreno prizadevnost pri zaščiti ljudi in premoženja pred grozečo reko Muro. Eno stvar pa priporočam, če se zadeve ne bodo nekako hitreje razvijale, potem se boste najbrž odločili, da stvar dvignete na nivo Vlade. Vlade. Mineva več kot 10 mesecev od dneva, ko je popustil protipoplavni nasip ob reki Muri na Dolnji Bistrici. Mimogrede, samo v zadnjem mesecu dni je Mura kar nekajkrat prestopila bregove. Slabo vzdrževani nasipi niso težav povzročili samo na Dolnji Bistrici, torej v občini Črenšovci, ampak tudi v občinah Lendava, Ljutomer, Beltinci, Gornja Radgona, Radenci in tako naprej. Ob Muri je približno 45 kilometrov protipoplavnih nasipov, ki jih je potrebno zvišati ali dograditi. Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec meseca maja poročalo, da se pri določanju trase protipoplavnih nasipov ob reki Muri zapleta na skupaj 27 kilometrih odsekov v občinah Črenšovci in Ljutomer. Za Črenšovce in Ljutomer je Ministrstvo za naravne vire in prostor dejalo, da bodo preverili pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ali je za ta celotni poseg potrebna presoja vplivov na okolje. Rok za dokončanje protipoplavnih ukrepov, ki bodo financirani iz Načrta za okrevanje in odpornost, je 30. junij 2026. Glede na zaostanke pri gradnji nasipov obstaja velika verjetnost, da bo zgolj 18 kilometrov protipoplavnih nasipov dokončanih v omenjenem roku. Gospod minister, zanima me: Ali ste pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo že preverili, ali je za omenjeni občini, torej Črenšovci in Ljutomer,

Vprašanje je pomembno, ker na Vladi, kolikor sem informiran, prav sedaj potekajo intenzivne proračunske razprave, prav za leti 2025 in 2026,

Hvala za vprašanje, gospod poslanec, vam in vsem tistim iz Prekmurja, ki redno spremljate nadaljevanje priprav, pa tudi nekaterih izvedenih ukrepov, in skrbite poleg uradnega ministrstva tudi za to, da bi bili v tem delu pravočasno, predvsem pa kvalitetno izvedeni tudi končni ukrepi. Kar se tiče interventnih ukrepov, kot je bilo že omenjeno, so v celoti zaključeni, tudi izredni ukrepi na manjkajočih delih, na tistih delih, kjer je Mura zdaj predrla, so izvedeni. Žal je prišlo še do ene poplave zdaj pred kratkim,

kjer seveda na 14 dni spremljam nadaljevanje, ali občine uspevajo dobivati zemljišča, pridobivati ostale zadeve, tako kot so se nekdaj oziroma v preteklosti pogodbeno dogovorili. Okrepili smo tudi delo Direkcije za vode, ki se mora v letošnjem letu praktično pripraviti na izvedbo vseh teh 20 dolžine visokovodnih nasipov, kjer so sprejeti državni prostorski načrti ali pa taki občinski načrti, ki seveda so direktna podlaga za delo. In drugič, imel sem že drugi intenziven sestanek z vsemi strokovnimi službami vseh tistih petih občin, ki ste jih delno že omenili, nekatere pa še spadajo zraven, kjer pa teh prostorskih aktov občine žal nimajo ali pa nimajo dovolj dobro pripravljenih in niso ustrezna podlaga za ta del. Tudi z njimi smo se dogovorili in speljali to, da so okrepili strokovno delo, tako kolegi na direkciji kot na občinah, tako da so zdaj interdisciplinarne ekipe, tako prostorski načrtovalci, seveda tisti projektanti, ki imajo izhodišča za narediti hidravlične študije in ostalo, kot tudi krajinski arhitekti in ostali zato, da bi naredili te načrte tako, kot je treba, da bi se lahko uskladili tudi z naravovarstvom, kmetijstvom in ostalimi, kar sva že zadnjikrat govorila. Zdaj smo prišli korak naprej. Nadalje, tudi pogodba z izdelovalcem presoje vplivov na okolje, to pomeni predhodni ali končni, to kar ste omenili, je sklenjena. Ta firma je E-NET iz Ljubljane, ki sodeluje z njimi. Tudi z njimi in s to celo ekipo sem se dobil, tako da imajo oni v programu predvideno v mesecu juliju, da bodo zaključili to predhodno gradivo, ki ga je treba urediti, da bo julija zaprošeno za to mnenje, ki ste ga prej omenili, za predhodno pridobivanje, ali je potrebna presoja vplivov okolja ali ne.

Za ostale pa se zdaj s to dokumentacijo nadaljuje tako, da še vedno pomagamo občinam, da bi one same zaključile to delo, če bo do tega prišlo. Če bo potrebna presoja, bomo seveda tudi to speljali. Še zadnja stvar, ki jo bom tudi podaljšal, jaz sem vam takrat obljubil, da bom do konca junija spremljal in smo podaljšali to delo, da bomo delali dokumentacijo, ki bo uporabna tudi v drugem primeru, če bo treba iti z državnim prostorskim načrtom ali drugim ukrepom. To lahko storimo. V mesecu juliju bom zato še pred dopusti imel še zadnji pogovor in novo črto, kako daleč smo prišli v teh petih občinah z dokumentacijo in jaz računam, da bi bila povsod tam, kjer bi uspeli s s kakršnim koli manjšim kilometrom priti zraven, ta dela izvedena. To, kar sprašujete, zadnje vprašanje je pa ključno. Jaz računam, da bomo za večino, vsaj za to polovico, ki je zdaj v teku, zagotovili nepovratna sredstva v

Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa vam, gospod minister. Nekaj optimizma veje iz vašega odgovora, tudi ta finančni del. Ker zelo težko namreč poslušam, ljudje pri nas doma, z njimi sem praktično vsak vikend, ko sem v Prekmurju, ko sem doma, se z njimi pogovarjam. Njim je vseeno, če bodo prišla sredstva iz NOO ali iz proračuna in mi pravijo, da najbrž tudi Pomurci kaj plačamo, kaj prispevamo v javnofinančne prihodke. Res je, lani smo Pomurci prispevali 610 milijonov javnofinančnih prihodkov, nismo na zadnjem mestu, smo pa na zadnjem mestu, ko gre pa v nasprotno smer iz letošnjega proračuna za financiranje projektov v Pomurju, tam smo pa na zadnjem mestu. To nas zelo boli. Res je, kot sem pozorno spremljal vaše aktivnosti na terenu, gospod minister, Slovenska tiskovna agencija je poročala, namreč za STA ste dejali, da boste junija, to je ta mesec, prevzeli tisto, česar občine ne bodo zmogle urediti. Cenim vaš pregled in vaše razumevanje, da občine pač vsega ne morejo, ne zmorejo, sploh pa ne v tako kratkem času. če na spornem delu trase ne bo pravočasne uskladitve, bo Ministrstvo za naravne vire in prostor, torej vaše ministrstvo, uredilo pripravo

občin, če pa se kje ne bo zmoglo, pa tudi nadaljevalo v državnem prostorskem načrtu. To je prvi del. Drugi del, kot sem rekel, za presojo smo pristopili k stvari in bo julija tudi MOPE zaprošen za to interpretacijo, je potrebno ali ni potrebno, in nadaljnje delo gre potem v tej smeri. Ta presoja vplivov na okolje oziroma predhodno mnenje niti ne bo ustavilo dela, ker dovoljuje eno in drugo, državni prostorski načrt ali občinski. Še vedno se bo nadaljevalo tudi po kosih, samo o presoji bo skupaj odločeno. In tretja stvar, vprašali ste tudi o virih za leto 2026 ali kaj se bo zgodilo po letu 2026, če ne bomo prišli v NOO do nepovratnih sredstev. Saj pravim, kot prvo, potrudil se bom, da bo najmanj polovica teh del, beri 20 kilometrov in tako naprej, narejena z nepovratnimi sredstvi. Če pa seveda tega ne bomo uspeli v teh programih, pa pomeni, da bomo štartali bodisi na povratna sredstva v okviru teh evropskih pomoči ali pa v tem rednem sanacijskem programu, ki smo ga dali. Mi računamo, da bomo vsako leto ali na dve leti dopolnjevali program glede na pripravljenost dokumentacije. Če zaključim,

Direktorata za naravo, kjer bi drug evropski projekt, če se da, poskušali dodatno pripeljati k obuditvi ali izboljšanju stanja teh raznih, bom rekel, predelov Mure, teh mrtvic in ostalega starega toka, da bi tudi tam prišli do izboljšanja Nature in ostalega dela. Torej nekaj, o čemer se zdaj med sabo malo strokovno prepirajo, kaj se da narediti, morda bi z dvema projektoma prišli do boljših rešitev, enim in drugim skupaj. skupaj. To je tudi malo novost pri tem delu in po tej plati bi bila to najboljša rešitev. Če dodam pa še za kmetijstvo, seveda namakanje in izsuševanje sta še naslednji stvari, tako da upam, da bomo tudi ta vidik obdelali.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 Predlog za razpravo v Državnem zboru vidim predvsem v tem, da bi ministru oziroma celotni vladi, ker gre za multidisciplinarni, pravzaprav medresorski projekt, da bi vladi tukaj pomagali, da bi se zakonodajna veja

visokovodne nasipe. Tukaj povsem razumem naravovarstvenike, to smo pravzaprav vsi mi. Kdo pa je tisti, ki narave ne varuje? Gre pa zdaj za to, kot meni pravijo moji rojaki, treba je uporabiti zdravo kmečko pamet, zdravo kmečko pamet, da se najprej zaščiti človeka, premoženje in tako naprej. Kot rečeno, gre za več resorjev, ki pri tem sodelujejo,

ta projekt, da bomo potem dejansko ljudje, da bodo ljudje ob Muri lahko, kot se po domače reče, mirno spali tudi takrat, ko bo Mura, upam, seveda, da ne preveč pogosto, ponovno zagrozila. Torej, lepo prosim, da tudi kolegice in kolegi iz koalicije podprejo ta dobronameren predlog, da vendarle nekaj naredimo za zaščito ljudi in za zaščito premoženja in seveda tudi to, da zavarujemo naravo. To smo nekoč že znali delati. Ko smo trasirali pomursko avtocesto, je bil tudi problem z raznimi metulji, ptiči in tako naprej, vse je treba obvarovati, ampak smo znali najti nadomestne habitate. Nisem strokovnjak za to področje, ampak najbrž bi se dalo tudi v tej smeri razmišljati. Na drugi strani pa imamo že dokončni odgovor ministrstva za kmetijstvo, ki pa kmetijskih zemljišč ne da, da bi se na kmetijsko zemljišče postavljala trasa za visokovodne protipoplavne nasipe. Že vnaprej se veselim te razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločali v sredo, 19. junija, v okviru glasovanj. Zdaj pa bo vprašanje zastavila poslanka Lucija Tacer, in sicer ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Spoštovana kolegica poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovani minister! Stanovanjska problematika je še vedno ena najbolj perečih družbenih težav, ki jo imamo v Sloveniji, posebej v večjih in bolj turističnih mestih. Jaz sem poslanka iz Ljubljane in tukaj res predvsem mladi zelo čutijo, kakšna težava je dobiti stanovanje, ga najeti po neki zmerni ceni. V zadnjih tednih smo slišali pozitivne novice na tem področju, da se bo 100 milijonov letno iz proračuna zagotovilo za stanovanja. To je prvi korak, dobro izhodišče, ampak mislim, da je zelo pomembna komponenta pri reševanju stanovanjske problematike tudi zemljiška politika in ta je v vaši pristojnosti. Že pred par meseci sem imela poslansko vprašanje in ste tudi vi podali podali napredke na tem področju glede takse na nepozidana stavbna zemljišča, torej takse, ki bi spodbudila zemljišča na trgu, pretok, da bi se lahko na njih gradila tudi stanovanja. Prva ovira pri implementaciji te takse, ki je drugače že več let predvidena v zakonu, je bil v bistvu neobstoj pravilnika o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki naj bi ga vaše ministrstvo pripravilo. V začetku leta ste nam sporočili, da je bil ta pravilnik pripravljen, kar zelo pozdravljam, da zdaj na strani države ni več ovir pri implementaciji te takse. Potem pa ste tudi vi napovedali, da bo nekaj časa trajalo, da se bo to začelo izvajati. Ker je preteklo že skoraj pol leta, me zanimajo v bistvu vaše informacije s tega področja.

Hvala tudi za to vprašanje in skrb za to, da bi se stavbna zemljišča aktivirala čim prej in čim bolje, ker je to ovira za marsikaj. Ker ima kolega minister drugo vprašanje takoj za mano,

posodobitve tehničnih podatkov iz OPN, še dodatno zaradi tega, ker so relativno uporabni tudi za kakšno drugo stvar. Tudi za vzpostavitev bomo pripravili nekatere dodatne razpise, predvsem za tiste občine, ki nimajo sprejetega niti OPN. Tudi tu se bližamo, pa imajo zakonski rok, da bo v letošnjem letu to zaključeno, pa se bojim, da ne bo. Tam smo v nevarnosti ali pa so v nevarnosti občani tistih občin, da bodo celo ostali brez podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, ker po zakonu ta rok mine z letošnjim letom. Nadalje, jaz računam, da bomo naredili analizo tudi glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tudi tu sem zaskrbljeno ugotovil, da 43 občin nadomestilo zaračunava za stavbe in druge zadeve, ne pa za nepozidana stavbna zemljišča. Se pravi, že v prejšnjem predpisu, tistem znanem, ki bi ga moral nadomestiti že drug zakon, 43 občin ne stimulira te izrabe, celo po starem zakonu oziroma po starih pravilih.

kot tudi urejanju javnih površin in ostalih stvari, ki so seveda v domeni občin. Če ostanemo samo pri predpisih, ne bo dovolj. Jaz tudi nisem zagovornik, da so samo palice, ampak tudi korenčki, zato da se da narediti

začne ta taksa le izvajati. Omenili ste, da je ena občina sprejela uredbo. Če lahko delite, bi me zanimalo, katera je občina, ki je v bistvu začela z implementacijo. Spodbudno je tudi, da se zavedate, da ni dovolj, da samo sprejmemo zakone ali pa podzakonske akte, ampak da ste aktivni pri tem, da sodelujete z občinami, da bo to zaživelo tudi v praksi, tako da me veseli, da imate v načrtu neko spodbudno pismo in tudi vzdrževanje dialoga z občinami, da se bodo te spremembe zagnale. S tega vidika hvala za informacije in mislim, da bomo tudi mi kot aktivni poslanci v lokalnih okoljih s temi informacijami lahko spodbujali naše lokalne oblasti, da so bolj proaktivne na tem področju. Mogoče bi bila še tista manjša dopolnitev zanimiva. Hvala.

Mi imamo dejansko res neurejen sistem, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je samo še v izvajanju, zakon ne velja več. Ustavno sodišče je to pustilo in naložilo že zdavnaj državi, da to področje uredi. Vedno se tare tukaj vprašanje okrog davka na nepremičnine ali nekatera druga vprašanja, kjer je veliko interesov. Jaz upam, da bomo z Ministrstvom finance to uspeli poriniti naprej. Predvsem pa, da se izvaja ta del, ki je že itak zakonsko določen, tako da to vzemimo v zakup. Ta drugi del pa, še enkrat ponavljam, šli bomo v aktivnosti spodbujanja občin in tudi ta del poskušali urediti na način, da bodo pristopili k temu delu, saj druge izbire nimamo. Če ima minister za stanovanja ta predpogoj, potem bo lažje izvedel svoje obljube oziroma potrebe po gradnji stanovanj. Če ne, smo ostali že na prvi stopnički omejeni. Ampak glede tega programa zdaj vidijo tudi ostale občine, vsaj v mojih pogovorih z njimi, da je zastavljen resen program. Jaz računam, da bodo občine seveda pospešile z našo aktivnostjo tudi ta del v zvezi z aktivizacijo stavbnih zemljišč. Hvala. Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog? Ne boste. Hvala lepa. Naslednji, ki bo postavil vprašanje, je poslanec Andrej Hoivik, in sicer ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku ter ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovana ministra! Tako v koaliciji kot tudi v opoziciji je izgleda danes podobna tema, torej gradnja najemnih neprofitnih stanovanj. V predvolilnem času ste stranke stranke koalicije kar tekmovale, kdo bo zgradil več stanovanj do konca tega desetletja. Levica je obljubila v svojem manifestu 30 tisoč javnih neprofitnih stanovanj do leta 2030 in 6. junija tik pred volitvami ste najavili famozna izhodišča za zakon, ki niti ne vemo, kaj bo obsegal, ki bo zagotavljal do ene milijarde evrov proračunskih sredstev v naslednjih desetih letih. Volitve ste izgubili, spoštovana Levica, malo več kot 30 tisoč glasov, ravno toliko, kolikor ste planirali zgraditi stanovanj. Zdaj vaju sprašujem, spoštovana ministra, predvsem na področju tega, kar je tudi kolegica Tacer prej vprašala, pa bom jaz bolj direkten. Zanima

V četrtek, se mi zdi, je ministrica za kulturo oziroma koordinatorica Levice ostro napadla prejšnje vlade od leta 2015 do 2022, ko je bilo namenjenih za javno izgradnjo stanovanj

še vedno pa ne vemo, iz katerega vira? Kot sami vemo, fiskalna pravila začnejo veljati zdaj oziroma v letu 2025. Zanima me tudi: Ali bomo dodatno obremenili naše aktivno prebivalstvo z novimi davki, da boste vi plačevali teh 100 milijonov evrov letno za nova stanovanja? Hvala za odgovore.

eden izmed tistih, ki dobro naslavlja stanovanjsko problematiko in je primer dobre prakse iz tujine, je tudi model, ki deluje že zelo, zelo dolgo Pa bi mogoče tu izpostavil štiri ključne točke, ki so nujne, da tovrstni sistem lahko deluje, in ki jih moramo zagotoviti, da se lahko približamo njihovemu sistemu. Prva točka je zakonodajni okvir, ki omogoča krepitev stanovanjske gradnje za skupno dobro, druga točka je dolgoročen in zanesljiv model financiranja, ki zagotavlja stabilno financiranje in stabilno načrtovanje gradnje, tretja točka je sistem, ki je usmerjen v zadovoljevanje stanovanjskih potreb ljudi, in pa četrta točka, sistem, ki zagotavlja tudi socialno pestrost in preprečuje socialno in prostorsko segregacijo. To je bila tudi osnova nove stanovanjske politike, ki ji sledimo kot Vlada in kot Ministrstvo za solidarno prihodnost že od prvega dneva. Izvedeni in načrtovani ukrepi peljejo prav v smer vzpostavitev stabilne, predvidljive in razvojno naravnane stanovanjske politike, s poudarkom seveda na krepitvi gradnje javnih najemnih stanovanj. Ravno to so tista izhodišča, ki jih bo naslavljal ta zakon. Postavil bo okvir delovanja lokalnih stanovanjskih skladov, neprofitnih stanovanjskih organizacij, zadrug, na kakšen način bo potekalo financiranje gradnje, na kakšen način se bo določala tudi najemnina. Trenutno, kot je najemnina določena, je pač nevzdržna za projekte in če hočemo postaviti dobre temelje za nadaljevanje stanovanjske politike, moramo nasloviti tudi to področje. Zadnji segment je seveda tudi zemljiška politika, če nimamo dobre zemljiške politike, dejansko tudi gradnja prihodnjih letih ne bo mogoča. Glede financiranja. 100 milijonov letno je samo en del sredstev za gradnjo teh stanovanj. Tisti, ki poznate dunajski model, veste, da država oziroma v tistem primeru pokrajine prispevajo določen delež med 30 in 40 odstotkov. Na isti način je to mišljeno. Torej, teh 100 milijonov predstavlja določen del, ki vnaša zanesljivost v sistem, bo pa moral na primer Stanovanjski sklad zagotoviti druga sredstva za zaprtje investicije, seveda prek posojil in prek lastnih sredstev, isto tudi lokalni skladi. Torej, če govorimo o milijardi, jaz si ne delam utvar, da lahko z milijardo zgradimo 20 tisoč stanovanj, tega denarja je bistveno premalo, ampak kaj pa s tem naredimo? S tem smo dali jasno sporočilo, koliko denarja bo v prihodnjih desetih letih na voljo iz proračuna za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Na podlagi tega lahko lokalne stanovanjske organizacije, občine in Stanovanjski sklad že ta trenutek pričnejo razvijati projekte za leto 2026, 2028 in tako naprej. To je tista osnova. Mi smo dali ta trenutek zeleno luč, da se lahko projekti razvijajo, noben projekt pa se ne zgodi, kot vemo, z danes na jutri. Tako da mogoče to. Zdaj pa, če bi kolega želel še kaj dodati. Svoj del bom na kratko rekel tako. Kompleks ureditve sledi temu, drugače takega cilja ni mogoče doseči ali pa ga je zelo težko doseči na ta način. Seveda mi nimamo stabilnega sistema urejanja stavbnih zemljišč, niti stanovanj, in to je poskus, ki ga je minister prej poskušal dati, da bi bila ta celovitost na ta način predlagana.

Najlepša hvala. Spoštovani minister gospod Novak, zagotovo vam bom dal priložnost, da odgovorite do konca. Gospod Maljevac, vprašal sem vas, od kje teh 100 milijonov, to pomeni iz proračuna. Je to nov davek, je to povišanje izdatkov? vaš strankarski kolega Luka Mesec je, se mi zdi še takrat, ko je bil minister za delo, ko je vključeval še vaš resor, rekel, da fiskalna pravila prihajajo. Ali smo mi otok sredi ničesar in teh fiskalnih pravil za nas ne bo?

ta denar dobimo iz financiranja nevladnih organizacij in tako naprej. Razpisi so tam 10, 16 milijonov, mislim, da smo vsi prepričani, da teh 100 milijonov res naberemo, predvsem na Ministrstvu za javno upravo in še kje drugje. Tako da jaz tu podprem, če bo teh 100 milijonov prišlo iz teh skladov, celo to podprem. Vemo pa vsi, tudi gospod Novak mi je zdaj odgovoril, da je nerealno, da bo že v letu 2025, kolikor ste vi napovedali, teh 100 milijonov namenjenih, da bi to počrpali in da bi gradili stanovanja. Že današnji podatek, ki ga je objavil časnik Finance, Načrt za okrevanje in odpornost, od 20. februarja 2020 je bilo za Stanovanjski sklad Republike Slovenije namenjenih 14,2 milijona evrov, to je bilo na razpisu, za štiri leta oziroma to je za stanovanja, ki imajo uporabna dovoljenja že zagotovljena do konca leta 2025. To pomeni, tista realna osnova, ki so jo prejšnje vlade naredile, teh 14 milijonov za Stanovanjski sklad je bila ena realna osnova, po aktualni zakonodaji, po veljavni zakonodaji so bila ta sredstva. Če sem vas prej prav razumel, boste še dodatno obdavčili dobili sredstva iz občin. Gospod Maljevac, rekli ste dunajski model, 30 do 40 % svojega kapitala. To pomeni, da bodo še občine namesto za svoje projekte dale za ta stanovanja, če sem vas prav razumel. In želim tudi odgovor na ta vprašanja.

stvari. V zvezi s stavbnimi zemljišči, to sem hotel reči, je ta aktivnost nujno potrebna, države, občin in vsega, ter pomoč. Jaz sem prej vaši kolegici poslanki tudi odgovarjal, da je to cel kompleks premakniti se celo z ničelne točke, tako da smo na tem delu. In drugič, jaz računam, da bomo z nekaterimi spodbudami premaknili ta voz birokracije, kot sem rekel, tudi s predlogom spremembe zakona, in vas bom prosil za intenzivno sodelovanje, ker tukaj pa smo prišli do točke, kako debirokratizirati državo, ki praktično ni več politično vprašanje ene ali druge strani, ampak vseh nas skupaj, da odpremo te zadeve. Kaj pa je glavni vzrok, da nekatera

Tudi z obema zbornicama tako arhitektov kot inženirjev bomo pripravili temeljit pogovor, kje lahko poenostavimo, kje pa moramo seveda zahtevati to odgovornost do kvalitete. Ne bom rekel še ostalih zadev, ki pri tej kompleksnosti seveda služijo premiku naprej.

v tem znesku. Bi pa nekaj poudaril. Govorimo o obdobju desetih let. V zadnjem letu in pol sem dejansko govoril s čisto vsemi lokalnimi stanovanjskimi skladi in številnimi občinami. Glavni točki, ki manjkata, sta stabilnost in predvidljivost, da vedo, kakšno bo področje čez štiri, pet let. Vemo, da so investicije dolgoročno načrtovanje, ki se ne morejo zgoditi z danes na jutri in točno s tem smo dali ta signal, da lahko že danes načrtujejo projekte za naprej. Mi na ministrstvu vodimo zelo podrobne popise in lahko povem, do leta 2026 je stanje projektov v redu, potem pa zamre, dejansko jih ni in jih je treba ta trenutek začeti razvijati naprej. Kar se pa tiče občin, občine seveda lahko prispevajo zemljišča. To, da prispevajo zemljišča,

Seveda, glede na to, da je tudi kolegica iz največje koalicijske stranke podala podobno vprašanje, predlagam širšo razpravo o teh odgovorih oziroma bolj

na koncu smo ugotovili, da imamo veliko birokratskih zapletov, da sploh počrpamo, ne vem, 25 in pol milijona evrov, kolikor ste zdaj v dveh letih dokapitalizirali Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Slovenije. Tudi v naši poslanski skupini smo prepričani, da je gradnja tako javnih najemnih stanovanj kot tudi omogočanje mladim, aktivnim državljanom, da lažje pridejo do kredita, da si kupijo svoje stanovanje, obnovijo, zgradijo tudi hiše ali pa stanovanja, tista prava pot. Samo metanje denarja v javno gradnjo ne bo prineslo rešitev. Tukaj pa pozdravljam odgovor gospoda Novaka, da je potrebno sodelovanje z občinami, vendar ugotavljamo, da ta vlada za občine nima posluha. Nenazadnje poglejte, tudi ko govorimo o romski problematiki, o poplavah, tega stika žal ni. In upam, gospod Novak, da so vas predstavniki občin danes slišali, in se veselim, tudi sam bom tvorno sodeloval pri tem, da pridemo tukaj res na najboljše skupno izhodišče, da bo res gradnja stanovanj blaginja za vse, ne le za peščico. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kolega Zvonko Černač bo zastavil vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Izvolite, kolega, imate besedo. Spoštovani minister Props! Najprej ena uvodna ugotovitev. Nesporno se boste vpisali v zgodovino s svojim ministrovanjem, vendar žal z neslavnim rekordom – z najdaljšimi čakalnimi vrstami pred okenci upravnih enot, kjer ljudje po ure in ure v dežju, soncu stoje čakajo na storitve, za katere plačujejo davke, in to zaradi tega, ker tiščite v glavo v pesek pri rešitvi problema, ki bi ga rešili s tem, da bi plače zaposlenih na upravnih enotah izenačili s plačami uradnikov na ministrstvih. Ampak glede tega vas je spraševal moj poslanski kolega, sam pa vas sprašujem glede razmetavanja sredstev davkoplačevalcev tako imenovanim nevladnim organizacijam, paravojski sedanje vlade, poenostavljeno povedano. V Sloveniji je bil pred šestimi leti uzakonjen sistem, ki del sredstev dohodnine, ki ga ljudje ne namenjajo pri napovedi dohodnine posameznim društvom, ostane v tako imenovanem Skladu za razvoj nevladnih organizacij, s katerim upravlja vaše ministrstvo. Teh sredstev ni malo, prek 10 milijonov evrov letno se jih nabere. Za leto 2022 so tako ljudje 6 tisoč 714 društvom in ostalim organizacijam namenili svoj delež dohodnine v skupnem znesku 13,7 milijona evrov. Večinoma so ta sredstva namenili gasilcem, kulturnim društvom, humanitarnim organizacijam, skavtom in tako naprej. Približno tolikšen delež, okrog 13 milijonov, ki ga davčni zavezanci niso namenili neposredno, pa letno ostaja v tem skladu pri Ministrstvu za javno upravo. Ta sredstva razdeli neka komisija prek razpisa, kot je bil na primer lanski, s korupcijskimi ravnanji obremenjenega razpisa v višini 10 milijonov evrov, zaradi katerega je odstopila vaša predhodnica. Imenoval se je Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju, 10,6 milijona evrov za blef. Ta razpis ste letos januarja razveljavili, pred Evropskimi volitvami prejšnji petek, 7. junija, pa ste objavili nov razpis v višini 12,6 milijona evrov, in sicer za profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva. za profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva. Verjetno ni treba posebej poudarjati, ker že ime samo pove, za kaj gre. Gre za krepitev vaše leve politične agende prek vaše paravojske v okviru teh civilnodružbenih organizacij,

so navedeni cilji, nekateri so zelo zanimivi. Zaradi tega bi vas kot ministra prosil, da mi razložite definicijo trajnostno naravnanega delovnega mesta, za kar so razpisana sredstva, in definicijo trajnostno naravnanega prostovoljstva.

V Sloveniji opravijo prostovoljci približno 9 milijonov delovnih ur na leto, kar je ocenjeno na nekje 93 milijonov evrov. Ugotovljeno je, da rekel, prostovoljsko-nevladni sektor raste, vendar se ne razvija. Slovenija ima po raziskavah najmanjši delež zaposlenih v nevladnem in prostovoljskem sektorju. Glavni, ki delujejo na področju prostovoljstva in nevladnega sektorja, so na področju požarne varnosti, civilne zaščite, športa in rekreacije ter zdravstva. Toliko o tej, kako ste jo prej poimenovali, paravojski te vlade. Jaz mislim, da vsi, ki smo v Sloveniji, vemo, kaj pomeni prostovoljstvo in kaj pomeni biti prostovoljec, prepričan sem, da je vsak od nas kdaj kaj v zvezi s prostovoljstvom že storil. Če bi pa bilo tega več, bi bilo pa kvečjemu vsem nam samo še lepše in boljše. boljše. Ta razpis, ki ste ga omenili, je bil seveda objavljen v skladu s Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 in je bil v v skladu s programom, ki je predviden za leti 2024 in 2025, objavljen in se bo tudi v tem obdobju financiralo 180 trajnostno naravnanih delovnih mest in v nevladnem oziroma v prostovoljskem sektorju 60 delovnih mest za mentorje in koordinatorje v prostovoljskih organizacijah. Tako da lahko ugotovim, da je razpis v skladu s programom, ki ureja to področje, in da je bil objavljen

šibek, okrepimo. To je pa to, da se ljudje ukvarjajo ali pa da se imajo možnost ukvarjati vsaj v nekem določenem času tudi s tem prostovoljstvom in ga razvijati enako kot nevladne organizacije na način, da bodo za to tudi plačani. Hvala lepa. Hvala. Kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Najprej glede podatkov. Sektor raste, vendar se ne razvija, je bilo rečeno s strani ministra. Ne drži, podatki govorijo drugače. Mi imamo v Sloveniji skoraj 30 tisoč takih in drugačnih neprofitnih organizacij. Sredstva, ki jih država namenja skozi proračun, so se v zadnjih desetih letih več kot podeseterila, iz nekaj 10 milijonov na nekaj 100 milijonov evrov sredstev, s čimer ni nič narobe v tistem delu, kjer gredo ta sredstva prostovoljskim organizacijam, ki pomenijo dodano vrednost za ljudi in za družbo. In jaz sem povedal, da so ljudje prepoznali med temi 30 tisočimi 6 tisoč 714 takih.

da ste ga letos januarja ustavili, ampak istočasno ste pa dva dni pred volitvami dali nov razpis, ki je nekaj podobnega, ker imate v ciljih recimo definirano, da so cilji profesionalizacija nevladnega sektorja, kreiranje trajnostno kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest, kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo in, še enkrat, profesionalizacija nevladnega sektorja za upravljanje s prostovoljci in tako naprej. Popolnoma jasno je, da teh sredstev, 12,6 milijona evrov, ne bodo dobile nobene humanitarne organizacije, ne Rdeči križ, ne Karitas, ne skavti, ne gasilci, ne ostali prostovoljci, ki opravljajo hvalevredno delo, ampak vemo, kdo, Jaša Jenull in ostali, ki zganjajo vašo paravojsko s takimi in drugačnimi neprimernimi seansami. Niste mi odgovorili na vprašanje. Jaz vem, da ne morete, da vam je težko, vendar ste minister, odgovorni ste za to področje. Zanima me: Zakaj točno 12,6 milijona evrov? Kaj pomeni trajnostno naravnano delovno razmerje? Kaj pomeni trajnostno naravnano prostovoljstvo? Kako si predstavljate profesionalizacijo tega sistema, v katerem deluje na desettisoče prostovoljcev, ki ne pričakujejo plačila? Gasilci so ga, kar je bilo sicer obljubljeno s strani predsednika